В залі зареєстровано 317 народних депутатів України. Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. В цю суботу держава буде відзначати 75-річчя Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війни. Багато років тому Україна і не лише Україна зробила дуже багато для того, щоб в світі був мир, щоб ми могли збиратися в мирних містах нашої країни, щоб ми могли сьогодні бути українським парламентом. Зараз в нас теж дуже великі виклики і як і тоді ми повинні об'єднатися навколо ідей, принципів та розуміння, що саме від нас залежить майбутнє нашої держави. А сьогодні я думаю, що було б правильно згадати всіх тих, хто віддав життя, здоров'я, кого, на жаль, сьогодні з нами немає і подякувати тим, і згадати тих, хто сьогодні нагадує нам і може розповісти про ті страшні часи. А зараз хвилина мовчання.

Шановні колеги, звернулися народні депутати… Ви зараз можете виступити. Шановні колеги, звернулися… Я зараз говорю про національні свята. Шановні колеги, звернулися народні депутати від всіх фракцій та депутатських груп з наступною пропозицією – дати всім по 2 хвилини на виступи від депутатських фракцій. Таке не передбачено Регламентом. Тому є пропозиція застосувати процедуру ad hoc, зараз проголосувати, прийняти таке рішення, щоб не брати перерви. Тому що багато говорили про те, що там зараз перерва з заміною на виступ. Якщо немає заперечень, я зараз… Шановні колеги… Шановні колеги, зараз я ставлю на голосування пропозицію про щоб кожна фракція мала 2 хвилини на виступ, але з умовою того, що більше не беруться перерви з заміною на виступ. Всі погоджуються? Ставлю на голосування вищезазначену пропозицію. Прошу підтримати та проголосувати.

За-324 Рішення прийнято. Шановні колеги, відповідно до статі 83 Конституції України частини восьмої статті 9 Регламенту Верховної Ради України на вимогу 156 народних депутатів України ми сьогодні проводимо це позачергове засідання. я запропоную вам записатися на виступи, я хотів би зазначити, що сьогодні є два іменинника у Верховній Раді України наші колеги – це Загородній Юрій Іванович і Шахов Сергій Володимирович. Я вас вітаю зі святом! Прошу записатися депутатські фракції та групи на виступ.

Бакунець Павло Андрійович.

втомлених від невизначеності пандемією мешканців мого району і впевнений, що така ж ситуація є в усіх містах і селах нашої України. Люди надіються, що зовсім скоро уряд послабить дію обмежувальних заходів щодо карантину. Зрозуміло, що громадяни вже не мають фінансового запасу аби і далі сидіти вдома на карантині, треба виходити працювати. Більшість людей хочуть працювати аби мати можливість надалі утримувати свої власні сім'ї. Звертаю також вашу увагу і на те, що багато наших співгромадян хочуть виїхати за кордон, оскільки там на них чекають їхні робочі місця, але вони фізично не мають такої можливості просто перетнути кордон. Зрозуміло і те, що вірус нікуди не зникає, він продовжує розповсюджуватися щодня і щогодини. І ми як влада маємо вдатися до всіх необхідних заходів аби стримувати його надалі, коли ми всі разом з вами повернемося до нормального життя. Тому депутатська група "Довіра" підтримує ідею, щоб передбачити в законодавстві масове тестування на COVID ширших верств населення. Також вважаємо правильною пропозицію встановлення більшого розміру допомоги нашим медикам, нашим лікарям, які перебувають на самоізоляції через службовий контакт з хворими на коронавірус. Депутатська група "Довіра" готова сьогодні підтримати законопроекти, які є в порядку денному. Дякую за увагу.

Шановний пане спікере, шановні народні депутати, народ України, з цієї високої трибуни я хочу сьогодні поздоровити весь український народ зі значною датою, яка буде напередодні. Ця дата називається – 75 річниця Перемоги в Великій Вітчизняній війні, коли хребет нацизму був зламаний всім радянським народом, в якому приймали участь українці. Я хочу сказати, що ми ніколи не забудемо цієї дати. Ми будемо стояти на стражі того, щоб ніхто не зміг переписати історію так як це намагалися зробити 5 попередніх років. Ми будемо захищати наших ветеранів, всіх людей, які шанують велику перемогу, тому що через всі сім'ї пройшла ця війна, всі сім'ї мали втрати, і ми повинні про це пам'ятати. Ми повинні пам'ятати про ці приблизно 30 тисяч ветеранів Великої Вітчизняної війни, які сьогодні ще є з нами, і для того, щоб уряд виконав всі зобов'язання, які має перед ними, підтримаємо їх матеріально, морально, щоб вони відчували заботу про себе, турботу, щоб всі вони розуміли, що і парламент, і все суспільство буде завжди їх шанувати, і шанувати про них пам'ять. Я хочу ще раз нагадати всім, що український народ втратив мільйони життів і заради цього ми повинні сказати: фашизм не пройде! Дякую за увагу.

Шановні українці! "Європейська солідарність" дякує кожному українцеві, який 75 років тому боровся з двома тоталітарними режимами, боровся з двома тоталітарними найстрашнішими режимами. І насправді ми пишаємося тим, що попередній парламент так само вшановував пам'ять і героїв УПА, які так само, як і бійці Червоної Армії, боролися за Україну. І, власне, сьогодні в цій залі є дві ідеології: ті кому, "какая разница" і ті, кому болить Україна. І, власне, сьогодні парламент мав би прийняти історичну заяву, коли Москва намагається переписати українську історію, називаючи наші українські Донецьк і Луганськ Сталіно і Ворошиловград. Але ж тут 90 відсотків тих, хто тут зібралися, "какая разница", і цьому, на жаль, підігрує монобільшість. Ми хочемо подякувати кожному народному депутату зі 156-и, хто сьогодні підписався за проведення позачергової сесії. Тому що тим, кому не "какая разница", важливо сьогодні захистити лікарів. До речі, шановні лікарі, жодного підпису Комітету охорони здоров'я від більшості під цими підписами немає, тому що їм "какая разница". Власне, на сьогодні 2660 лікарів захворіли на CОVID, і ми вважаємо, що вони знаходяться на передовій сьогодні боротьби з хворобою. Ми пропонуємо сьогодні обов'язкове тестування ввести для лікарів і обов'язкове страхування для кожного лікаря, який захворів, а також виплату для кожної родини, яка втратила свого годувальника - медика, якого держава сьогодні не захистила. Було би правильно, щоб сьогодні тут знаходився український уряд, якщо він український, для того, щоб в парламентсько-президентській республіці звітувати про те, що робить виконавча влада в боротьбі сьогодні з коронавірусом. Але, на жаль, в парламенті зібралась монобільшість, якій "какая разница", Сергій Рахманін, будь ласка. ГОЛОВУЮЧИЙ. Рахманін Сергій Іванович. 14:19:00 РАХМАНІН С.І. Шановні колеги, змушений покаятись я, ну, власне, всі ми, вся наша фракція недооцінювали, який тонкий політик Володимир Зеленський. Нас переконав у цьому указ, який підписав Президент, Указ 167/20, яким він затвердив новий склад Тристоронньої контактної групи української делегації, яка опікується так званим мінським процесом. річ навіть не в тому, що тепер за бюджетний кошт у нас буде поважна делегація, яка складатиметься з урядовці і голів парламентських комітетів, в структурі, яка не є офіційною і рішення якої не є офіційними, не мають жодного юридичного наслідку, річ у тім, що відповідно до заяви керівника Офісу Президента пана Єрмака він чекає такого ж дзеркального кроку від російської сторони. Що це означає? Якщо люди з аналогічними посадами увійдуть до складу ТКГ, то ми отримаємо яскраву галерею персон, які знаходяться в санкційному українському списку. Ми отримаємо Леоніда Слуцького, який вживає слово "нацизм" завжди, коли згадує Україну, і який погрожував Україні війною, якщо буде обговорюватися питання баз на території України. Ми отримаємо Леоніда Калашнікова, який казав, що Україна винищить все населення Донбасу і який закликав закрити для України Керченську протоку. Ми отримаємо Ярослава Нілова, одного з керівників партії ЛДПР, яка вустами свого лідера (це цитата) вимагала "превентивно знищити Україну". Ми отримаємо заступника міністра оборони Булгакова, який віджимав наші кораблі в Криму. Я пропоную, щоб не було жодних ілюзій, віддати належне мудрості Президента і перейменувати ТКГ в товариство колективного геморою. Дякую. Доброго дня, колеги! Доброго дня, Україно! Коли ми йшли на вибори, у нас було гасло "Ми йдемо змінювати країну". Але коли ми зайшли в цю залу, то зрозуміло, що ми підтримали ті реформи, які до нас впроваджували, що стосується медичної реформи. Нам треба переглянути всі ці галузі і дослухатися до Президента. Президент закликав і другий етап реформи зупинив. Нам потрібно пам'ятати про людей, про лікарів, про пандемію, і ми повинні пам'ятати, що ми, Україна, соціальна держава, держава, яка потрібна турбуватися за своїх громадян. Безпека – це для нас номер 1. Безпека не тільки в армії, безпека не тільки на вулиці, а безпека охорони здоров'я. На жаль, до цього реформа, яку нам запропонували з заходу, вона буда направлена тільки на одне – на те, щоб якщо людина захворіла, її вилікували і вилікували за її гроші, а потім, мабуть, хтось ці гроші дасть. Але практика показує, що це не спрацьовує, що нам потрібно розглянути не тільки захворювання, а ще й займатися профілактикою та реабілітацією. Комітет, який займається цим, називається - здоров'я нації. Здоров'я нації – це не тільки, коли вже лікуємо наслідки, а це, коли ми робимо так, щоб у нас була профілактика, і щоб ми знали, що люди не захворіють, а якщо таке станеться як пандемія, ми будемо готові до неї і ті заклади, які були збудовані з часів СРСР, ми не можемо руйнувати, тому що тут принцип економічний, капіталістичний, ми забуваємо, що ми країна соціальна. Дуже дякую за увагу.

захисту і підтримки українських медиків, української медицини. І фракція "Батьківщина" в повному складі підтримала ініціативу провести позачергову сесію Верховної Ради саме з цього питання. І, мабуть, в момент коронавірусу, пандемії, парламент мав би збиратися саме з таких питань, які безпосередньо стосуються подолання коронавірусу. Ми виступаємо як "Батьківщина" за страхування та обов'язкове тестування медиків, які сьогодні перебувають на передовій. Із самого початку ми говорили, що захист лікарів та медичного персоналу від коронавірусу, від якого немає ні ліків, ні вакцини, має бути для країни пріоритетом номер один. На жаль, статистика і ситуація склалась зовсім інша. Вона стала кричущою. З 13 тисяч 691 хворого на коронавірус – 2 тисячі 660 медиків. Тобто кожен п'ятий інфікований в Україні це лікар, це працівник медицини. Лише за добу в Україні на коронавірус захворіли, вдумайтеся, 72 медики. Відомо, що зараз на апаратах штучної вентиляції легенів перебувають 14 медиків, а 18, на жаль, загинули, померли. І це відбувається, бо на старті медики змушені були на початку пандемії залишитися з голими руками, і з голими руками боротися з коронавірусом. Маски вивозилися за кордон. Ніхто це не розслідує. Влада піарилася в Нових Санжарах, а в той же час медичні заклади залишалися без найнеобхіднішого. І навіть в питанні 300 відсоткової надбавки для медиків, що вийшло по по факту. А по факту вони отримали 86 копійок доплати. Хіба може так бути. Пообіцяли 300 відсотків доплати, а доплатили 86 копійок. І мені здається, це є абсолютно несправедливо і неправильно. Бондар Віктор Васильович. Батенко Тарас Іванович. Шановні друзі, депутатська група "За майбутнє" переконана, що парламент України повинен негайно втрутитися в ситуацію, катастрофічну ситуацію, яка складається на енергоринку України через злочинні корупційні дії сьогоднішнього Міністерства енергетики України. Фактично сьогодні зупиняються 5 робочих діючих блоків атомних електростанцій, це 60 відсотків атомної енергетики. Міністерство змушує підприємства України закуповувати на ринку дорогу електроенергію за "зеленим" тарифом, електроенергію, вироблену на ТЕЦ. Наявні в нас вагомі докази того, що тимчасово виконуюча обов'язки міністра пані Ольга Буславець неприховано сприяє приватним інтересам одного монополіста, який займається експортом електроенергії в України за кордон. Із тої інформації, друзі, що НКРЕКП, з огляду на те, що "зелені" та вугільні види електростанцій є знано дорожчими, готує рішення щодо збільшення найближчим часом електроенергії для нашого населення це в умовах карантину і спаду економіки країни. Більше того т.в.о. міністра Буславець сьогодні хоче займатися майнінгом криптовалют через "Енергоатомтрейдінг", до чого має відношення, за інформацією ЗМІ, її син. Вважаю, що такі і інші фінансові оборутки мають бути предметом дослідження окремої тимчасової слідчої комісії, яку зараз в парламенті фактично блоку фракція монобільшості "Слуга народу". що в умовах спаду економіки і карантину є державним злочином займати рішення зменшувати генерування економіки та атомних станцій. При тому уряд в особі пана Шмигаля, будучі абсолютно причетним до таких оборудок пані Буславець навіть не подумав кудись годні можна скерувати дешеву економіку. Сьогодні фактично уряд Шмигаля робить Україну країною з найдорожчою електроенергією в усій Європі. Тому вимагаємо негайного втручання парламенту України і створення Тимчасової слідчої комісії для перевірки дій посадових осіб даного міністерства. Лише швидка і адекватна реакція парламенту може вирішити цю ситуацію і не дати гробити нашу економіку країни, а уряд, такий уряд України ми вважаємо повинен бути відправлений у відставку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, час для виступів вичерпаний, Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перелік питань вам розданий для ознайомлення. Переходимо до першого питання – проект Закону про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 (реєстраційний номер 3380). Шановні колеги, займіть свої місця, нам треба проголосувати за включення питання в порядок денний сесії.

Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про включення питання, законопроекту, реєстраційний номер 3380, до порядку денного сесії. Прошу підтримати та проголосувати.

За-334 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про визнання законопроекту невідкладним та скорочення строків внесення альтернативних законопроектів до дня проведення позачергового пленарного засідання, згідно статті 110 Регламенту Верховної Ради України. Необхідно 226 голосів. Прошу підтримати та проголосувати.

За-335 Рішення прийнято. Шановні колеги, необхідне обговорення? Голосуємо? Без обговорення? В нас є знову одна фракція, яка наполягає на обговоренні. Розглянути питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-314 Рішення прийнято. Слово надається народному депутату України Стефанишиній Ользі Анатоліївні. Шановні колеги, доброго дня. Я думаю, що кожен із вас в цьому залі знає, що сьогодні пацієнт з COVID має бігати за державою, щоб зробити тест. Так не має бути! Держава має бігати за пацієнтами і тестувати в цій країні людей, цього зараз немає. Ми знаходимося на 107-у місці в світі по тестуванню. Білорусь робить в сім разів більше тестів! А Німеччина в десять разів більше тестів. Другий момент, який ви напевно і не знаєте, не всі з вас знають, я дізналась це від лікарів. Виявляться, що якщо лікар сьогодні іде на самоізоляцію, він отримує лише пів зарплати. Колеги, я коли це дізналася, я зрозуміла, наскільки несправедливо зараз ми захищаємо лікарів! Цей проект закону (3380) націлений на те, щоби запустити широкомасштабне тестування по всій Україні. Це такий моторчик для нашого уряду, щоби ми нарешті вийшли на нормальну статистику. І друге – це захист лікарів, відповідні зарплати, ми повинні лікарів захищати фінансово, а також їх регулярно тестувати. Крім того Міністерство охорони здоров'я має відповідно до міжнародних стандартів навчати лікарів, вони скиглять про те, що лікарі мають засоби захисту, але не вміють ними користуватися. Так навчіть лікарів! Дайте їм відповідні інструкції. І останнє, ми маємо готувати Україну і лікарні: перша, друга й третя хвиля. І Міністерство охорони здоров'я відповідно до цього закону має це зробити. І останнє, уряд України має бути прозорим і надавати інформацію, скільки у нас тестів, скільки у нас засобів захисту. Колеги, я думаю, що COVID-19 це той момент, коли ми всі маємо об'єднатися. Я вдячна Комітету з питань здоров'я нації, який незалежно від партійної приналежності і поглядів підтримали одноголосно цей проект закону. І я думаю, що сьогодні ми в цьому парламенті… Дякую. Слово для співдоповіді надається голові Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Радуцькому Михайлу Борисовичу. Шановні колеги, а, будь ласка. Почекайте, Михайло Борисовичу. Шановні колеги, колеги! Я зараз не коментую, я звертаюсь. Будь ласка. Дякую. Михайло Борисович. Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я (реєстраційний номер 3380) від 23.04. Насамперед хочу повідомити, що комітет щотижнево заслуховує на своїх засіданнях ситуацію із захворюваністю населення та медичного персоналу на COVID-19 в регіонах України. Вже заслухано: Вінницьку, Чернігівську, Житомирську, Хмельницьку та Рівненську області, на черзі інші області. Сьогодні ситуація із захворюваністю медичного персоналу на COVID-19, який знаходиться на передовій боротьби за життя наших громадян, є дійсно складною. В Україні підтверджено більше 13 тисяч випадків захворювання на COVID-19 – це майже 20 відсотків з них, вибачте, це медичний персонал. Саме тому цей законопроект є актуальним, адже передбачає підвищення розміру виплат по тимчасовій непрацездатності для медиків. Крім цього, законопроект спрямований на своєчасне виявлення інфікованих, обмеження їх контактів та запобігання розповсюдженню цієї небезпечної хвороби. Водночас, обговоривши окремі положення, комітет вважає за необхідне внести ряд уточнюючих правок: пункт 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції в Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" частину другу статті 24 викласти в такій редакції: "Особам, які перебувають у закладах охорони здоров'я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв'язку з проведенням заходів спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби, а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемії допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується у розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу за винятком медичних працівників, яким допомога по тимчасовій непрацездатності у таких випадках… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. Час. Прошу записатись на виступи від депутатських фракцій та груп.

Дякую, шановний Василь Іванович. Шановні народні депутати! Я хочу звернутися насамперед до вас і до наших виборців і сказати про те, що "Опозиційна платформа – За життя" якраз усім складом виступила за проведення цієї позачергової позачергової сесії, підписала відповідні документи для того, щоб підтримати нашу систему охорони здоров'я. Безумовно, наша фракція підтримує проект Закону 3380, який якраз передбачає виплату грошової допомоги в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати незалежно від трудового стажу. Але коли ми говоримо і дивимося на назву проекту Закону щодо підвищення спроможності системи охорони здоров'я, то я хотів би сказати, що та медична реформа, яка була ініційована пані Супрун і яка має місце, продовження її, і сьогодні, вона навпаки вбиває систему охорони здоров'я. про конкретні дані, то я хочу привести наступне. Що кількість медичних закладів в порівнянні з 2013 роком скоротилася з 2,2 тисячі до 1700. Після другого етапу медичної реформи ми можемо втратити ще тисячу таких закладів. Якщо ми говоримо про медичні кадри, то в 2013 році, до медичної реформи, чи за підсумками 2013 року ми мали 217 тисяч лікарів і працівників медичної сфери, на сьогоднішній день – лише 186 тисяч. Тому, якщо ми хочемо підвищувати спроможність системи охорони здоров'я, ми маємо якраз звертати увагу на соціальні аспекти. те, що стосується страхової медицини, то я рекомендую профільному комітету звернути увагу на досвід Казахстану, де в системі страхової медицини якраз роботодавець багато в чому визначає і забезпечує медичне забезпечення простих працівників. Повторюсь, наша фракція підтримує даний проект закону. Дякую.

Шановні колеги, перше. Фракція "Голос", звичайно, буде голосувати за той проект закону, який ми розробляли. І друге, що хочу сказати. Ми знаємо, що Україна буде поступово виходити з карантину, але непотрібно розслаблятися, коронавірус – це не те захворювання, яке завтра мине. І цей проект закону сьогодні дуже важливий для того, щоб Україна мала можливість вийти із карантину і відслідкувати коронавірус. Масове тестування цьому допоможе. Захист медичних працівників – це найважливіше, що ми сьогодні разом маємо з вами зробити. Друге. Те, що говорив колега сьогодні про медичну реформу. Я хочу сказати колезі, що та медична реформа, яка сьогодні розпочалася в Україні, не має інших шляхів сьогодні реформувати медицину. Суть медичної реформи дуже проста це оплата конкретної послуги, якою скористався пацієнт, це можливість пацієнту отримувати безоплатну послугу. Я знаю, як працюють сьогодні українські лікарні, і вони не мають так працювати. Якщо держава хоче додавати кошти до медицини, це прекрасна ініціатива. Сьогодні 100 мільярдів грошей не вистачає на те, щоб наша медицина працювала відповідним чином. Але, колеги, якщо ви будете додавати кошти в медицину в тій радянській системі, яка була всі ці роки, це гроші в пісок, бо вони неефективно використовуються. Суть медичної реформи – дати державі використовувати ефективно послуги і підвищити зарплати нашим лікарям нарешті. Дякую за увагу. Герасимов Артур Володимирович. 14:40:41 СЮМАР В.П. Шановні колеги, в цьому залі ми вперше з вами зібралися, щоб поговорити, справді, з порядком денним про найактуальнішу проблему про коронавірус. Ми слухаємо один одного зараз, у нас такий шум і гам як вулик. У нас проблеми нема. Ми всій країні даємо сигнал, що проблем нема. Давайте, може, поговоримо якої є реальна ситуація, якщо ми тут зібрались. Ми говоримо, що ми карантин впроваджували для того, щоб підготувати систему охорони здоров'я. Як ми її зараз підготували. Вдумайтеся, 2 місяці карантину. Що відбувається. Ми вчора на комітеті заслухали заступника міністра охорони здоров'я. Ви знаєте скільки держава Україна закупила захисних костюмів лікарям. Бо не можна підготувати систему охорони здоров'я не захистивши лікарів. Знаєте скільки? Біля 70 тисяч штук. нас фонд Порошенка завіз в країну вже понад 100 тисяч штук і закупив 135. Якщо ви підете в лікарню, а ми там буваємо щодня, перше, що вам скажуть лікарі: "Ми маємо якісь засоби захисту завдяки або волонтерам, або місцевій владі". Друге, що вам скажуть лікарі, що ви, знаєте, ті, хто першими стикаються з коронавірусом, це екстрена медицина, яку кожен з вас, до речі, хто зараз не слухає, буде викликати, якщо вам стане погано. У них навіть паливно-мастильних матеріалів немає, щоб доїхати на виклики. Ви думаєте вони в епоху коронавірусу їздять на виклики в костюмах? Ні. Ви думаєте їх хтось тестує? Ні. Тому я як співавтор і вся фракція "Європейська солідарність", безумовно, буде підтримувати цей законопроект. Але ключове – добитися його виконання. Бо якщо буде так як і з зарплатами. Дає 300 відсотків записаних в законі, а за місяць ніхто не спромігся підзаконки написати, то все це пустий звук. Ми в результаті так підготуємо систему охорони здоров'я, що лікувати буде нікому. Дякую. Радуцький Михайло Борисович з мотивів. 14:42:51 РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, Дмитро Олександрович. Я просто хочу дочитати ту правку: "Особам, які перебувають у закладах охорони здоров'я, а також на самоізоляції під медичним наглядом, у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу за винятком медичних працівників, яким допомога по тимчасовій непрацездатності у таких випадках виплачується виплачується в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового платежу." Прошу зал підтримати цей законопроект за основу і в цілому. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Михайло Борисович. Цимбалюк Михайло Михайлович. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний пане Голово, шановні колеги, шановні медики і виборці, слава Богу, що вперше з ініціативи опозиції в нас є позачергове засідання Верховної Ради України. І це хороший знак, але є прикра історія. Де Кабінет Міністрів? Де міністр охорони здоров'я? Тому що саме цей законопроект мав бути ініційований ними ще на початку оголошення карантину. Фракція "Батьківщина" буде голосувати і підтримає цей законопроект, але давайте не забувати, що уряд має нарешті повернути медикам зароблене за березень і квітень, цих 300 відсотків обіцяних. Треба, щоб медики відчули не на словах, а на ділі підтримку. І потрібно не забувати за вакцинацію, за те, що в майбутньому нас можуть очікувати інші епідемії. Я закликаю всіх до професійності. Дякую. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, безумовно, група "Довіра" буде підтримувати українських лікарів і підтримувати українське суспільство. Хочу сказати наступне. Я говорив про те, що у кожного українця практично в країні є антитіла і це підтверджується, те, що бабуся моїх дітей, яка заразилася саме від моїх дітей ще в лютому, не будучи в Європі, Швейцарії, в Японії, вона перехворіла на коронавірус, в неї виявили антитіла. Я закликаю українськими тестами, які коштують в 30 разів дешевше, перевірити кожного українця швидко в кожному місті, в районі на антитіла в організмі кожного українця і вивести людей з цього страшного жаху, який ввели сьогодні там в Кабінеті Міністрів. Пропоную провести тестування українців. Треба, щоб люди сьогодні не голодували і треба, щоб сьогодні економіка України вийшла вперед, в передову. Дякую. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, переходимо до голосування. Комітет рекомендував цей законопроект прийняти за основу і в цілому. Зараз голосуємо за основу. В цілому потім теж голосуємо, немає заперечень? Немає. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 (реєстраційний номер 3380). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-338 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними правками та з урахуванням пропозицій комітету проект Закону про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 (реєстраційний номер 3380). Прошу підтримати та проголосувати. За-336 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Покажіть по фракціям. Шановні колеги, наступне питання порядку денного – проект Закону про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (реєстраційні номери 3376, 3376-1, 3376-2). Шановні колеги, нам необхідно включити це питання в порядок денний сесії. Тому ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного сесії вищезазначеного законопроекту. Прошу підтримати та проголосувати.

За-340 Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про визнання проекту невідкладним... законопроекту невідкладним та скорочення строків внесення альтернативних законопроектів до дня проведення позачергового пленарного засідання, згідно статті 101. Також необхідна підтримка 226 народних депутатів України. Прошу підтримати та проголосувати. За-341 Рішення прийнято. Шановні колеги, пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-314 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України Порошенко Петру Олексійовичу.

Шановні колеги, перш за все, дозвольте від імені Верховної Ради подякувати українським лікарям, медикам, які в ці дні самовіддано захищають Україну від пандемії коронавірусу попри байдужість влади до них. Уряд місяць тому секвестрував бюджет, забрав гроші з освіти, науки, соціальної сфери, культури. Для чого це робилося? Нібито для того, щоб віддати гроші українським лікарям, а зараз під час альтернативного законопроекту гроші бокуються. Трьохсотвідсоткова надбавка заробітної плати лікарям стала таким самим анекдотом як і чотири тисячі доларів, які обіцяла влада вчителям. Але зараз кожен п'ятий інфікований лікар, і це один з найбільших в світі показників. В Україні інфіковано 2 тисячі 660 лікарів станом на зараз, померло 19 медиків. Лише за вчора захворіли 109 медиків, бо влада дилетантів не подбала про захист медичного персоналу України. Кілька тижнів з моменту розгляду бюджету, коли вперше відхилили нашу ідею щодо страхування лікарів, "слуги" саботували нашу пропозицію. А коли всі фракції цієї зали зробили все, всі, крім монобільшості, примусили зібрати це засідання, керівництво "слуг" цинічно зізналося, що їх цікавлять лише політичні дивіденди. Шановні, заберіть ці дивіденди собі, але проголосуйте за нашу пропозицію, щоб ми забезпечили і тих, хто, на жаль, віддав життя, і тих, хто захворів. Зараз ми маємо проголосувати. Подбайте про себе, бо вас не буде кому лікувати. Дякую. І слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат України Арахамія Давид Георгійович. Законопроект 3376-1. Давиде Георгійовичу, будь ласка. Колеги, доброго дня! Тут багато чомусь маніпуляцій було щодо цього законопроекту, який, в принципі, підтримує весь парламент, за виключенням тільки двох аспектів, які треба врахувати. Перше. Коли тільки з'явилася ідея про цей законопроект у наших колег, перше питання, які ми поставили: це який має вплив на бюджет це питання? Ніхто не міг дати відповіді. Більше того, ми про справедливість. Ми кажемо: в нашому законопроекті альтернативному фактично лікар, який загинув від коронавіруса внутри, прирівнюється до військовослужбовця, який загинув на фронті. І ми кажемо це справедливо. Хтось воював на фронті, хтось воює зараз на внутрішньому фронті з коронавірусом. Інше питання щодо того, чи сплачувати винагороду лікарю, який захворів на своїй роботі? Так, ми за це. Але я вам всім нагадую, що ми вже прийняли

що якщо він в будь-якому стані захворів на коронавірус і протягом одного календарного року отримав будь-яку ступень інвалідності, він має отримати 300 неоподаткованих доходів громадян. Прошу підтримати саме цю версію законопроекту. Дякую.

Дякую. Олександр Качура фракція "Слуга народу". Ви знаєте, ми часто не пам'ятаємо про Бога і про лікарів, але ми про них часто згадуємо тоді, коли нам погано. А лікарі – вони як ангели-охоронці, вони завжди нам допомагають по першому нашому виклики і рятують наші життя. Пандемія коронавірусу поставила нас всіх на один рівень: міністрів, депутатів, президенти, всіх, хто розкрадав медицину всі ці роки

Це для оцих таких звичайних громадян. А тепер всі ці чиновники вони лежали поряд на одних лікарняних ліжках і отримали ту медицину, на яку вони заслуговують. Ми повинні попіклуватися про лікарів так, як і вони піклуються щодня про нас. Тому я пропоную 250 мінімумів в разі, якщо інфікований медичний працівник. Я розширяю перелік, окрім лікарів є і медичний персонал, який весь час контактує з особами, які захворіли, і тисячу мінімумів в разі смерті. Коли лікарка іде з дома і залишає вдома маленьких дітей, вона повинна знати, що якщо, не дай Бог, з нею щось станеться, її маленькі діти не будуть викинуті з вулиці напризволяще. Тому я пропоную створити спеціальний фонд, у нас тут є олігархи, мільйонери, які додадуть. Давайте, поділіться всіма грошима, які ви заробили за роки і направте гроші в фонд. А ті, хто не захочуть це зробити – ми їх конфіскуємо і направимо в цей фонд. Тому пропоную проголосувати законопроект, який я зареєстрував, або законопроект мого колеги з партії "Слуга народу". Дякую за увагу. І давайте будемо не соромити себе, я не хочу бачити в цьому залі жодної жовтої або червоної кнопки. Дякую, Олександр Анатолійович. Прошу записатися на виступи від депутатських фракцій та груп.

РАХМАНІН С.І. Шановні колеги, фракція "Голос" пропонувала політичний карантин на час боротьби з пандемією коронавірусу. На превеликий жаль, нас не дослухалися, але все ж таки час від часу з'являються законопроекти, які покликані підтримати тих, хто найбільше потребує нашої підтримки. Тому я пропоную відкинути усі склоки, відкинути усі сумніви і підтримати справді тих, хто нашої підтримки сьогодні найбільше потребує. Дякую.

Народний депутат Скорик, фракція "Опозиційна платформа" – "За життя". Шановні президія, шановні колеги, шановні громадяни України, перш за все дозвольте мені ще раз привітати вас з наступаючим державним святом України – Днем перемоги. Хотілося б сказати про те, що сьогоднішнє засідання, ще раз наголосити і сказати тим, хто намагається розділити зал, що сьогоднішнє засідання відбулося в тому числі завдяки всій фракції "Опозиційна платформа - За життя", яка майже в повному складі підписала вимогу щодо скликання сьогоднішнього сесійного засідання. Щодо даного законопроекту, який ми розглядаємо. Наша фракція буде підтримувати законопроект з індексом 3376-1. Співавтором цього законопроекту є співголова нашої фракції Вадим Зіновійович Рабінович. Ми вважаємо, що саме навколо цього законопроекту ми маємо об'єднатися і взагалі, ви знаєте, от сьогоднішнє засідання – це перше засідання в період боротьби з пандемією, яке нагадує позачергове засідання, в якому дійсно Верховна Рада намагається брати участь у боротьбі з коронавірусом. Тому що все, що ми розглядали в попередніх засіданнях – це видача злочинців Аргентині, захист якихось рослин – це не має жодного відношення до боротьби з пандемією. Хотілося б дійсно, щоб сьогодні ми бачили уряд і його відповідні дії на ту ситуацію, яка склалася в країні, тому що, коли уряд на цьому тижні тільки заявляє про те, що вони зроблять якийсь план щодо підтримки економіки і громадян, то цей план уже повинен бути давно тут. Ми маємо теж зробити все від нас залежне для того, щоб та реформа, злочинна реформа, яку розпочала Супрун і про яку сказав Президент, що він начебто її призупиняє, щоб були конкретні кроки щодо призупинки. Ми маємо об'єднатися: уряд і Верховна Рада щодо зупинки цих ганебних законопроектів щодо медичної реформи, яка знищує нашу охорону здоров'я. Я закликаю і фракцію "Слуга народу", і інші фракції об'єднатися навколо того, щоб дійсно зробити конкретні кроки до того, щоб зберегти нашу охорону здоров'я. Є багато… ГОЛОВУЮЧИЙ. Іонова Sorry, парканна лексика, але це цитата з найвеличнішого лідера сучасності. В цьому парламенті є одна хитро зроблена партія, для якої ключове – це політичні дивіденди. Рік тому пообіцяли політичні дивіденди вчителям – 4 тисячі доларів, схопили ці дивіденди і вже про це забули. Говорять зараз про політичні дивіденди - 300 відсотків надбавки лікарям, не знаючи, ця хитро зроблена фракція, що лікарі отримали від 8 до 280 гривень за березень-квітень так званої надбавки. І от зараз ця хитро зроблена фракція намагається залишити лікарів без соціальної виплати. Тому що всі, хто не закінчували трускавецький "Rixos", знають, що насправді немає інвалідності по інфекційній хворобі. Тому ми оголошуємо збір підписів від лікарів-інфекціоністів, від всіх 2660 лікарів, які захворіли на коронавірус, з вимогою до цієї влади, щоб виплати страхові отримали всі: всі, хто сьогодні лікують українців в лікарнях без захисних костюмів, якими їх не захистила влада, без рукавичок, без масок, без дезінфекторів, але сьогодні слухають цю маячню. Колеги, ми звертаємося до вас бути сьогодні єдиною політичною партією – партією захисників України і захисників лікарів. Захистити українського лікаря, виплатити так, як ми і пропонуємо в нашому законопроекті, родинам, які втратили сьогодні годувальника, а мова йде про 18 медичних працівників, півтора мільйони гривень соціальної виплати. Це прирівняно саме до військовослужбовців. І кожен лікар, який захворів, має право отримати 200 тисяч гривень для того, щоб поправити своє здоров'я, для того, щоб мати можливість вижити вижити після хвороби. Якщо ви не підтримаєте сьогодні цю норму, ми будемо вносити зміни до законопроекту… ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня ще раз, шановні друзі. Приємно, що на одному з останніх позачергових пленарних засідань Верховної Ради в умовах карантину ми все-таки розглядаємо питання, які стосуються медиків, боротьби з коронавірусом, а не всього іншого, що не пов'язано тільки з медиками. Я вважаю, що ми сьогодні зібралися не заради самопіару політичних партій, розуміючи, що йдуть вибори, а заради реально підтримки наших медиків, які сьогодні змагаються з коронавірусною хворобою як на другому фронті. І хочу нагадати, що ще 21 квітня наша депутатська група "За майбутнє" зареєструвала законопроект, яким доручалося Кабінету міністрів України запровадити обов'язкове державне страхування медиків, які зайняті боротьбою з коронавірусом. Очевидно, безумовно, що наша сьогоднішня депутатська група буде підтримувати законопроект, той законопроект, який не містить розмитих і загальних формувальні, а гарантує підтримку медичним та іншим працівникам уражених саме коронавірусною хворобою під час порятунку громадян України. Ми погоджуємося з думкою друзів, товаришів, які вважають, що сьогодні в країні фактично відкрито другий фронт – медичний. І доцільно видається прирівняти страхові виплати українським медикам до відповідних страхових виплат, які передбачені військовослужбовцям, котрі перебувають на передовій і захищають Україну від агресора на сході. Водночас ми вважаємо, що при доопрацюванні даного законопроекту до другого читання треба розглянути можливість запровадження достойної підтримки медикам і при тимчасовій втраті непрацездатності, адже цей випадок у реаліях України найбільш масовим. І щонайголовніше, нам важливо вичистити так законопроект, щоб він не містив інших норм, які не стосуються даного законопроекту, і щоб він не називався профанацією, як уже було на попередньому пленарному позачерговому засіданні Верховної Ради, коли ми, друзі, розглядали законопроект про звільнення зарплат медиків від оподаткування 3329, а в результаті прийняли за основу законопроект, який полегшує життя банкам і жодним чином вже не стосується покращення матеріального становища наших медиків. Тому наша пропозиція підтримати законопроект 3376-1. Дякую. Дякую, шановні колеги. як доктор юридичних наук і професор Київського національного університету Шевченка не зовсім розумію термін "хитро зроблена фракція" в нашому парламенті. Алое добре розумію, що таке хамство, що таке зверхність, що таке брехня, яка постійно виходить від однієї з фракцій парламенту. Я прошу, щоб мій виступ був сприйнятий як заява до регламентного комітету, регламентний комітет розібрався чи має право депутат називати фракцію "хитро зробленою". Що таке взагалі "хитро зроблений". І чи є цей саме депутат хитро зробленим в цьому самому парламенті. Дякую.

Доброго дня, шановні колеги. Зараз дійсно ситуація в країні дуже складана. І медики знаходяться в найтяжких умовах. І дуже добре, що ця ситуація об'єднала країну. На допомогу медикам долучилися всі. І волонтери, і соціально-орієнтований бізнес. Всі, кому не байдужі наші лікарі, за яких ми нарешті згадали, що вони працюють в таких жорстких умовах. Тому обов'язково треба їх підтримувати. Тим більше статистика говорить про те, що кожен п'ятий, захворівший на COVID-19, саме є медик. Депутати нашої групи "Довіра" активно включилися на допомогу лікарям по забезпеченню всім необхідним, яке повинно бути у кожній лікарні – це засоби захисту і все те, що повинно бути у лікаря. Що стосовно законопроектів, які зараз ми розглядаємо, ми вважаємо депутати нашої групи "Довіра", що саме законопроект 3376-1 виписаний більш комплексно. Тому ми будемо голосувати саме за нього. Дякую. Іван Іванович Крулько з мотивів, хвилинку. Після цього переходимо до голосування. 15:07:27 КРУЛЬКО І.І. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". "Батьківщина" буде голосувати за всі законопроекти. Хоча ми розуміємо, що законопроект, який має найбільше шансів бути прийнятим, написано незрозуміло: "інвалідність від коронавірусу". Від коронавірусу інвалідність не настає. Тому такі речі треба вилучати. І дійсно, якщо ми хочемо захищати медиків, то застраховані мають бути і ті, які захворіли медики. І їм має бути виплачена страховка. І ті, які, на жаль, померли. Родини мають в більшому розмірі страховку отримати. Тому давайте, щоб законопроекти були якісні і дійсно захищали медиків, а не так як додали їм 86 копійок доплати кожному медику. І ще одне. Запитують, кажуть: грошей нема. Де гроші взяти? Так я вам скажу, коли ми на тимчасовій слідчій комісії хотіли розглянути недоплату 27 мільярдів гривень від "Нафтогазу" в державний бюджет, партія влади не дала це питання навіть розглянути. Ось де гроші! Шукайте гроші, вони є. 27 мільярдів нехай заплатить "Нафтогаз" в державний бюджет те, що недоплатив, і буде і на медиків, і на пенсіонерів, і на наших незахищених людей, і на те, щоб ми будували інфраструктурні проекти. Тому "Батьківщина" за те, щоб державний бюджет наповнювався, і ті, хто корупційно недоплачують,.... Дякую. Шановні колеги, слово для виступу надається голові Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайлу Борисовичу Радуцькому. І після позиції комітету, висловлення позиції комітету ми переходимо до голосування. Комітет ухвалив рішення підтримати альтернативний законопроект реєстраційний номер 3376-1, який буде поширюватися лише на випадки інфікування коронавірусною хворобою (COVID-19), що забезпечить цільове використання коштів фонду COVID-19. Головне науково-експертне управління висловило низку зауважень щодо законопроектів 3376 та 3376-1 та зазначило, що за результати розгляду в першому читанні можна прийняти за основу саме законопроект 3376-1. Водночас, обговоривши окремі положення, комітет вважає за необхідне також надати можливість виплачувати страхові виплати студентам-медикам старших курсів та інтернам, які залучаються до боротьби з коронавірусною хворобою. Для цього комітет вважає за необхідне доповнити законопроект наступними положеннями. В абзаці першому розділу І законопроекту "два - шість" замінити словами "два Доповнити розділ І законопроекту новою частиною сьомою такого змісту: "У разі залучення до боротьби з коронавірусною хворобою державними і комунальними закладами охорони здоров'я студентів-медиків старших курсів (5-6 курс) та інтернів, допущених до роботи відповідно до вимог статті 24 Кодексу законів про працю, поширюється в повному обсязі дія частин другої-шостої цієї статті". Пункт 2 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту після слів "наукових установ" доповнити словами та цифрами "та осіб, зазначених в частині сьомій статті 39 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб. Комітет ухвалив рішення: за результатами розгляду прийняти за основу та в цілому як закон проект Закону про внесення змін до статті 39 Закону України про захист населення (реєстраційний номер 3376-1) від 05.05.20 року. Прошу підтримати. Дякую, Михайло Борисович. Шановні колеги, переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про захист населення інфекційних хвороб" (щодо визначення розмірів обов'язкового державного страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб) (реєстраційний номер 3376-1).

За-337 Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про захист населення інфекційних хвороб" (щодо визначення розмірів обов'язкового державного страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб) (реєстраційний номер 3376-1). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-340 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую, шановні колеги. Позачергове засідання Верховної Ради України оголошується закритим. Дякую,